I prelazimo na točku 12, a to je - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2008. godinu Podnositelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela izvješće na temelju članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama za 2008. godinu. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Antun Palarić, državni tajnik u Središnjem državnom uredu za

izvješća kojeg je Vlada utvrdila za 2008. godinu. Naime, već je ovo 5. godina da Vlada Hrvatskom saboru podnosi izvješće o ostvarivanju Zakona o pravu na pristup informacijama. Tehnologija je izvješća takva da sva tijela koja su dužna primjenjivati zakon, ta tijela se utvrđuju u popisu tijela javnih vlasti kojeg svakog siječnja Vlada utvrđuje i javno objavljuje. siječnja su dužni dostaviti Središnjem državnom uredu za upravu izvješće o primjeni zakona iz svoje nadležnosti. Središnji državni ured onda objedinjuje zaprimljena izvješća i dostavlja ih Vladi koja također to izvješće onda prosljeđuje Hrvatskome saboru. Dakle, zakon kada je donošen, on je bio novina, on je sigurno doprinio transparentnosti rada tijela javne vlasti i demokratizaciji društva u cjelini i izazvao je veliki interes kada su stvorene pretpostavke za ostvarivanje prava koja pruža Zakon o pravu na pristup informacijama. Međutim, svaki zakon je vjerojatno izraz, potreba trenutka i taj zakon koji je donesen 2003. godine zahtijevao, proizašao iz velikog interesa javnosti za rad tijela javne vlasti. Danas su stvari sasvim drugačije. Danas se odnos prema medijima promijenio, promijenio se odnos i prema informacijama. Informatička tehnologija, Internet, web stranice su se toliko proširile da se zapravo tijela javne vlasti takmiče da što više informacija o sebi, o svom radu, dnevnim aktivnostima, mjesečnim aktivnostima, ali i onome što je do sada učinjeno što smatra da je dobrim stavljaju na web stranicu. Nadalje, prema nalogu Vlade na web stranice svih tijela stavljeni su i službeni obrasci koje onda građani mogu skinuti i popuniti i slati tijelima javne vlasti kod kojih žele ostvariti svoje pravo. broj zaprimljenih zahtjeva najbolje govori kako je interes za ostvarivanje prava na pristup informacijama sve manji na ovaj način u primjeni ovog zakona.

podacima koje su nam dostavila tijela javne vlasti od tih 2 tisuće 731 zahtjev uglavnom 2 tisuće 500 je riješeno, neki zahtjevi su odbijeni gospodo jer ljudi traže od tijela javnih vlasti nešto što nije informacija, što po samom zakonu ne spada u informaciju. I ovih dana svjedoci smo halabuke jedne udruge ili nekoliko udruga koje se doista obraćaju i obraćali su se Središnjem državnom uredu i tražili su nešto što nije informacija, što ja mislim, što ću ja napraviti nije informacija kojom tijelo javne vlasti raspolaže da bi se onda po katalogu informacija trebalo dati. Ostalo je još 55 neriješenih zahtjeva u izvještajnom razdoblju. Oni nisu još riješeni. Vjerojatno već sada jesu riješeni ali u trenutku kada je završena godina nisu bili riješeni jer nisu protekli rokovi, dakle rok od 15 dana da bi se postupilo po zahtjevu. Dame i gospodo, ali i nadalje će Vlada ulagati napore da se unaprijedi primjena ovog zakona. Stoga smo mi u Središnjem državnom uredu u Centru za stručno osposobljavanje, usavršavanje državnih službenika i u 2008. održali edukacijske programe tri seminara na kojima su sudjelovali istaknuti stručnjaci iz područja prava na pristup informacijama ali kao polaznici seminara bile su osobe koje su zadužene u tijelima javne vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama i vjerujem da je i to razlog što se ostvaruje zakon a tako je jačan administrativni kapacitet na način da su službenici za informiranje dodatno educirani. Imamo relativno problema u lokalnoj samoupravi, akademija, lokalna demokracija održala je savjetovanja na tu temu. Dva su predavanja održali stručnjaci Središnjeg državnog ureda a s druge strane i raspravljali smo na tim savjetovanjima i o vrlo vezanom pravu a to je pravo na zaštitu osobnih podataka. Dakle predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka osobnih podataka su također sudjelovali, pa čak sam i ja osobno bio tamo jer sam htio i na taj način naglasiti važnost tih savjetovanja. Nisam stigao svugdje ali bio sam u Iloku za područje istočne Slavonije, bio sam u Zadru za područje središnje Dalmacije i jedno savjetovanje održano je u Puli kako bi se što više naglasila potreba primjene zakona, kako bi se educirali službenici koji u lokalnim jedinicama rade na provedbi ovog zakona. Dakle, pred vama je izvješće sastavljeno na 73 stranice. Ja vjerujem da je ono detaljno i po tijelima i opisani su i zahtjevi koji su odbijeni naravno štiteći osobe koje su zahtjev podnijele tako da se navode samo inicijali. Dame i gospodo, mislim da je izvještaj korektno napravljen prema traženjima Sabora iz prošlogodišnje rasprave o ovoj materije. Predlažemo da ga Hrvatski sabor usvoji. Hvala lijepa.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 Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama odbor je razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. U raspravi su iznesena slijedeća mišljenja, primjedbe i prijedlozi u odnosu na izvješće. Osnovna primjedba odnosila se na to da se iz sadržaja ne vidi koliko je tijela javne vlasti podnijelo izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama a koliko ih to nije učinilo. Zbog toga su neki članovi odbora smatrali da izvješće koje premda je u skladu sa člankom 25. Zakona o pravu na pristup informacijama ne odražava pravo stanje stvari jer nije razvidno koliko je uopće tijela javne vlasti ispoštovalo svoju zakonsku obvezu. S obzirom na to kao i na činjenicu da je odbor u vrijeme rasprave raspolagao stavovima i analizom GONG-a u ovom izvješću gdje se navodi da u izvješću ima preko 20 neistinitih ili izostavljenih podataka među kojima i dvije presude Upravnog suda Republike Hrvatske dostavljene vanjskoj članici odbora. Dio članova odbora predlagao je da se izvješće vrati Vladi Republike Hrvatske na doradu ali taj prijedlog nije prošao. Kako je za ovu godinu najavljena izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama iznesen je prijedlog da se nacrt prijedloga zakona stavi i na web stranicu Središnjeg državnog ureda za upravu da bi se o njemu mogla provesti javna rasprava. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Cilj ovog zakona je omogućiti osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama kako bi građani dobili točnu i potpunu informaciju kojom raspolažu tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama koriste se samo u rijetkim i zakonom izričito propisanim situacijama. Suvremene informatičke tehnologije poput Interneta ili e-maila otvorile su nove komunikacijske kanale, pa su informacije kojima raspolažu tijela javne vlasti danas dostupnije i transparentnije nego što je to bio slučaj u prošlim vremenima. Gotovo sva tijela javne vlasti, što je vidljivo iz izvješća redovito objavljuju informacije putem web stranica medija, službenih glasila, besplatnih poduzetničkih info telefona, te kataloga informacija. Budući da je korištenje Interneta kod nas u usponu kao i podizanje standarda u radu službi i odjela za odnose s javnošću, te angažiranje glasnogovornika u institucijama koje do sada nisu imale. Zato ne čudi podatak da je u odnosu na godinu prije dakle 2007. zabilježen pad zahtijeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Statistika govori kako je Središnji državni ured za upravu koji je zadužen za nadzor provođenja zakona u zakona u prošloj godini dobio informaciju u 2 tisuće 731 zaprimljenom zahtjevu, za ostvarivanje prava na pristup informacijama upućenim tijelima javne vlasti. Od toga broja 2 tisuće 731 zaprimljenog zahtijeva 2 tisuće 520 zahtjeva su prihvaćena, 103 odbijena, neriješeno je 55, a 84 zahtjeva su ustupljena nadležnim tijelima. Neću nabrajati pojedinačne slučajeve navedene u izvješću koje svatko također može pronaći na službenim stranicama Hrvatskog sabora u javno objavljenim materijalima za tekuću sjednicu, kao i stranicama Središnjeg državnog ureda za upravu, već ću se osvrnuti na razloge odbijenih i ustupljenih zahtjeva. Gledajući statistiku i gole brojke, pa i rezultate nedavne hvale vrijedne akcije nevladine udruge "Gong", mislim na konferenciju "Imamo pravo znati" ispada da u visokom postotku tijela javne vlasti nisu na upite odgovorila u skladu s procedurom. Prema zaključku ove civilne udruge lakše je dobiti odgovore na pitanja koja nisu osjetljive prirode i ne zadiru u financijsko poslovanje tijela javne vlasti. Prigovor se odnosio i na zatvorene sjednice Vlade, kao i zatvorene sastanke ostalih tijela javne vlasti, iako takva praksa nije strana ni zemljama razvijenog zapada čijim standardima i mi težimo. Držim da treba naglasiti kako nije bit u broju, već sadržaj pojedenih odbijenih upita. Naime, pojedinci su primjerice zlorabili Zakon o pravu na pristup informacijama kako bi riješili osobne upravne sudske postupke tražeći i one informacije koje to nisu po definiciji navedenog zakona. Jednako tako pozivajući se na pravo na pristup informaciji u pojedinim slučajevima radilo se o traženju davanju stručnih mišljenja iz djelokruga rada pojedinog tijela javne vlasti. Moram naglasiti da su financijske informacije u velikom broju slučajeva tajna, ne zato što tijela javne vlasti nešto kriju, već zato što se radi o osjetljivim podacima, čije bi korištenje ili stavljanje u neki drugi kontekst moglo prouzročiti štete. Zato se takve informacije redovito traži i sukladnost svih strana za njihovu objavu. Takvi su podaci definirani kao porezna tajna, bankarska tajna ili su kao tajni regulirani posebnim pravilnicima o poslovnoj tajni, što je npr. slučaj u dokumentima Hrvatskog fonda za privatizaciju dostupnima samo stranama koje sudjeluju u nekom pravnom postupku. Gledajući analizu rada tijela javne vlasti, posebno me veseli što je Hrvatski sabor jedna od najotvorenijih institucija koja svih 46 upita riješila na vrijeme. Vidljivo je to iz izvješća koje je pred nama, a Sabor je položio i strogi test "Gonga". Očito nas i građani percipiraju u jednom od najotvorenijih institucija, jer zastupnike kao što ste i sami imali prilike vidjeti zasipaju lecima tijekom sjednice, a neki su shvatili da smo već uveli i "Drive in" pristup, te da smo dostupni građanima do te mjere da i autom pokušavaju ući u Hrvatski sabor. U kojoj zemlji to još ima? I ured predsjednik kao i Ustavni sud Republike Hrvatske odgovorili su na sve primljene zahtjeva u zadanom roku. Vlada Republike Hrvatske ažurno vodi svoje internetske stranice, a primjedba o nedostupnosti nekih informacija nije održiva, jer se radi uglavnom o podacima, odnosno izuzecima od prava na pristup informacijama, opisanim u članku 8. zakona. Ministarstvo se među odbijenim zahtjevima uglavnom bore s upitima koji nisu u njihovoj nadležnosti. međutim, napredak u provedbi prava na pristup informacijama na žalost nije toliko vidljiv na lokalnoj razini. Kako jedinica lokalne i regionalne samouprave, tako i gradova. To je razumljivo budući da se velikim dijelom radilo o podacima koji u cijelosti ili dijelom mogu nositi oznake tajnosti, ipak držim da da bi ova pitanja trebala biti razrađena na transparentniji način. Da bi trebalo ugraditi u propise i sankcije za sve one koji se ogluše ili ne dostave informacije koje su dužni dostaviti prema Zakonu Zakonu o pravima na pristup informacijama. Tim više što gledajući i kroz prizmu najnovije kampanje za borbu protiv korupcije, treba naglasiti da je transparentan informacija objavljena izravno na izvoru jedne od najjačih grana širenju koruptivih djela i bilo kojem obliku manipuliranja manipulacijama prema putu krajnjim korisnicima. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovo izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za prošlu godinu, znači 2008. godinu, a vjerujemo da će izvješće za ovu godinu sadržavati još pozitivnije pomake u komunikacijskim kanalima. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Nenad stazić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, Vlada je Saboru uputila ovo izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Ja znam da se od Vlade može svašta očekivati, ali to smo već navikli, ali da će nekome pasti na pamet da jedan ovakav falsifikat stvarnosti predstavi javnosti, to nismo očekivali. To je krajnje uvredljivo i prema Saboru ali i prema javnosti. ovaj zakon postoji zbog javnosti, ne zbog Sabora. Prvo, ovdje u ovom izvješću uopće ne piše koliko tijela javne vlasti je uopće dostavilo podatke Središnjem uredu. A koliko ih nije postupilo po zakonu. Dalje, ovdje ne piše što je od onoga što je dostavljeno Središnjem uredu uopće istinito, a što je neistinito. U tom pogledu ovo izvješće ne predstavlja ništa. Ono nikome treba, niti kome treba, niti što može predstavljati. potpuno je neprihvatljivo i nedopustivo da se zahtjevi rješavaju po ovom Zakonu o pravu na pristup informacijama samo kod onih pravnih i fizičkih osoba koje se u svojim zahtjevima izričito pozivaju na zakone. Znači onaj koji pošalje zahtjev da mu se dostavi neka informacija i pozove se na zakon, njemu će se eventualno odgovoriti, a onaj tko se ne pozove na zakon njemu neće. I to da mu se nije odgovorilo neće ući u ovo izvješće. Stvar je apsurdna. Zamislite vi da strada čovjek na cesti i dođe hitna pomoć, on treba medicinsku pomoć i ako se ne pozove na Zakon o zdravstvenom osiguranju onda mu se neće pomoći. On ako kaže oprostite vi meni morate pomoći po Zakonu o zdravstvenom osiguranju ili po nekom drugom zakonu, hitna pomoć ode i ništa. Ostavi ga na cesti. To je otprilike s time usporedivo. Dakle, to je jedan apsurd nad apsurdima i to je krajnje uvredljiva praksa prema građanima. Građani naravno ne moraju znati da postoji Zakon o pravu na pristup informacijama, a imaju pravo ostvariti to svoje pravo na pristup informacijama u roku od 15 dana. Metodologija sastavljanja ovog izvješća je neobično zanimljiva. Tijela javne vlasti koja su dužna provoditi ovaj zakon, šalju svoja izvješća Središnjem državnom uredu za upravu i onda u njima napišu što hoće. Napišu kako poštuju zakon, kako odgovaraju u roku, kako im se nikad nitko od građana nije žalio, i kako je sve u redu. A Središnji državni ured onda iz tih izvješća sastavi ovo izvješće i pošalje Saboru. Znači ovo je, eventualno bi se moglo reći da je to točan zbroj netočnih podataka. To ne predstavlja ništa. Novinarka Jelena Berković, u poznatom slučaju, sad je i vanjska članica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Tražila je svojedobno od Vlade da joj dostavi dnevne redove i odluke sa svojih zatvorenih sjednica na na kojima su članovi Vlade, jer to je svima poznato skriveni od javnosti, baš zato su se i zatvorili na toj sjednici, dijelili proračunski novac građana kome su i kako htjeli. Novinarku je zanimalo u interesu javnosti da joj Vlada dostavi dnevne redove zatvorenih sjednica, da vidi točke i da vidi zaključke s tih sjednica. Da građani mogu znati, da ih ona obavijesti kad se već Vlada sakrila na zatvorenu sjednicu, da ih ona obavijesti kako to Vlada dijeli njihov proračunski novac. Pa ja vam ne moram reći da joj Vlada nije uputila odgovor na takav upit. To znate. Ali nije tu kraj. Novinarka Berković je tužila Vladu Upravnom sudu, i dobila spor. Upravni sud je naložio premijeru Sanaderu da izvoli dostaviti te podatke. Ništa od ovoga što sam vam ispričao nema u ovom izvješću. Taj se slučaj ne spominje. On je za državni ured, za upravu marginalan. Nebitan. Njega nema. On se ovdje nije dogodio po ovom izvješću po kojem je sve divno i krasno, a stvarnost je posve drugačija. Zato i kažemo da ovo izvješće predstavlja falsifikat stvarnosti. U izvješću se ne spominje ni tužba, ni rješenje tužbe volonterke GONG-a protiv Hrvatske matice iseljenika, zbog nedostavljanja traženih podataka. Kao ni jedna druga tužba jednog drugog volontera GONG-a protiv Hrvatske agencije za telekomunikacije. Ministarstvo financija tvrdi, po ovom izvješću, kako kod njih nije podnesena ni jedna žalba zbog šutnje administracija, a samo GONG ih je uputio tri. Tri takve žalbe. I Ministarstvo vanjskih poslova kaže kako je sve zahtjeve riješilo u zakonitom propisanom roku, a samo GONG je uputio četiri zahtjeva, od čega su na tri odgovori stigli tek nakon žalbe zbog šutnje administracije, izvan roka. Primjera koliko volite. Dugo bi trajalo da ih se sve nabraja. Evo najzanimljivijih. Kaže se za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nije bilo uloženih žalbi, ni tužbi Upravnom sudu Republike Hrvatske. GONG u svojim evidencijama ima, znaju ljudi, podnijeli su četiri žalbe zbog nepoštivanja rokova. Dalje. Središnji državni uredi, ovo je neobično zanimljivo. Ne navodi se da su Središnjem državnom uredu za upravu, a to je ured koji je nadležan za kontrolu ovoga zakona, kontrolu provedbe ovoga zakona, upućene dvije žalbe zbog šutnje administracije, a jedan odgovor stigao van zakonskog roka. Znači. U redu, ajde. Državni ured, Središnji državni ured za upravu prenese ono što mu lažno prenesu drugi. Ajd. Ajmo ih razumjeti. Ali kako o sebi ne napišu da se dogodilo ono što bi valjda moralo znati da se dogodilo u njihovom uredu. Nisu računali očito da će se javiti i GONG sa točnim podacima. Imamo jedan zanimljiv slučaj u Dubrovniku. Za njega saznajemo iz novina. Grad Dubrovnik, gradonačelnica Šuica, naša kolegica po izvješću novina je uvela taksu za informaciju 20 kuna. Po zakonu piše da tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih troškova, recimo preslike nekog dokumenta. I to grad Dubrovnik naplaćuje dvije kune, valjda preslika toliko i košta. Ali sam zahtjev se naplaćuje 20 kuna. I to ovako. Sastavili su neki pravilnik i u njemu piše: "Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtijeva pristup informaciji dužan je platiti naknadu u iznosu od 20 kuna po podnesenom zahtjevu za pristup informaciji, zahtjevu za dopune informacije, te za ispravak informacije." Svaki put po 20 kuna. Eto kako se grad Dubrovnik i gradonačelnica dosjetila da guli građane Dubrovnika na temelju ovoga zakona umjesto da im dostavlja informacije besplatno kako to zakon i nalaže. Zanimljiva poduzetnička djelatnost. Nevladine udruge, to smo mogli jučer vidjeti u informativnim emisijama, analizirali su ovo izvješće. Ne samo GONG, nego i druge Transparency International i ne znam koji još. analize, porazne analize. Mi smo imali, jučer je Odbor za medije kao matično radno tijelo raspravljao o ovom izvješću. Raspravljali smo dva sata o tom izvješću. Imali smo i analizu GONG-a i podatke GONG-a. Kad smo pokušali to malo sravniti pa da vidimo što to nevladine udruge civilni sektor o tome misli, onda su su HDZ-ovi članovi, neću ih imenovat sada, jedan član, evo kolega Markovinović intervenirao, tko je GONG, šta je to GONG, pa neće nama valjda GONG govoriti kako se ovdje poštuje Zakon o pravu na informacije. To je odnos prema nevladinom sektoru, zaduženom da kontrolira tu Vladu. Ja sam rekao i kolegi Markovinoviću da ću fonogram s te sjednice poslati vladinom Uredu za suradnju sa civilnim sektorom pa da vidi i Vlada kakav je odnos u Saboru prema civilnom sektoru. Danas ćemo vidjeti ili u petak kad budemo o ovome glasali, kakav je odnos parlamentarne većine cijele ne samo kolege Markovinovića, prema civilnom sektoru koji je unisono ovo izvješće proglasio falsifikatom, neprihvatljivim i nedopustivim. On to jest, analiza pokazuje da on to jest. Ovo nema veze s politikom, ovo je naprosto analiza. Usporedite podatke. Vidite da su konstatacije u izvješću netočne, da one falsificiraju javnost. Prema tome, ovo izvješće jedino logično se mora odbiti, jer šta drugo, šta drugo s njim napraviti. Zašto je ovo izvješće uopće važno? Zato što je važan zakon. Pravo na pristup informacijama sastavni je dio borbe protiv korupcije i akcijskog plana. I taj akcijski plan predložila je upravo ova Vlada, Sanaderova Vlada. Nije druga. Ona ga je predložila, a sada provodi ga tako da obmanjuje javnost. Nema li čvrstog, jasnog, nedvosmislenog prava na pristup informacijama, nema borbe protiv korupcije. Da li su potrebne izmjene u zakonu? Ma možda i jesu. To je relativno nov zakon. Trebalo bi ga možda popravljati. Možda bi trebalo i političke stranke unutra staviti kao obveznike prava na informaciju, davanje informacije građanima. Možda bi trebalo, jer kako će sad građani saznat, kako da oni, oni nemaju danas instrumente da pitaju predsjednika HDZ-a je li istina da je kupio blindirani BMW za 4 milijuna i 200 tisuća kuna, građanima, tim istim građanima smanjuje plaću. Učiteljima smanjuje plaću, a sebi kupuje stranački auto za 4 milijuna. milijuna. Da su stranke obavezne dostavljati informacije, onda bi premijer Sanader morao, predsjednik HDZ-a morao odgovoriti građaninu da, HDZ je kupio taj auto, HDZ ima novaca. To što vi nemate, što vam smanjujemo plaću, pa to je vaša briga. Kupili smo i kupit ćemo još veći i još skuplji. Zašto? Pa smanjili smo vam plaću, bit će novaca. bit će novaca. Kada bi u ovoj zemlji se stvari možda pokrenule s mrtve točke, ali da bi se počele pokretati nužno je odbiti ovo izvješće, odbiti s gnušanjem ovaj falsifikat, hitno ići u promjene zakona, hitno i napraviti nešto, jasno pokazati da je svima nama ovdje u Parlamentu stalo kad već Vladi nije. Da omogućimo građanima da ostvare svoje pravo na informacije. Hvala.

Ja sam kriv onda po objektivnoj odgovornosti ili po kolektivnoj odgovornosti. To malo miriši na kolektivizaciju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo 7 ispravaka netočnih navoda. Prvi Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora Pa evo sve što je rečeno zapravo je falsifikat stvarnosti pa i osoba koja je to izrekla i ona je falsifikat stvarnosti. Ali ja ću se osvrnuti na ispravak netočnog navoda molim vas! **Đakić, Josip (HDZ)** Presude suda jasno govore o tome da se je zahtjev gospođice Berković odnosi na 2007. godinu, 18. prosinca, da je presuda prva koje je došla 14. svibnja 2008. odbačena i obrazloženje je tužba se odbija. Da druga presuda koja govori o tome da je potrebito samo da predsjednik odgovori na žalbu i nikakvih nema tu fenomena koji se izvlače da se ne odgovara na tužbe, da se ne odgovara na zahtjeve, nego postoje sjednice Vlade kojih je bilo, odluka kojih je bilo 608 i koje su označene po oznakom "tajnost". Stoga smatram da ove presude koje su spominjane ovdje može svatko vidjeti i pročitati, obrazložiti da ne bi bilo da se prezentira nešto što nije točno. Stoga stvarno, falsificirati istinu ja mislim da nije ni lijepo … /Govornik Jedno je, kolega Đakić, veliki dio je ispravak netočnog navoda, ali neprimjereno je nazvati zastupnika kao što ste vi nazvali zastupnika Stazića da je falsifikat stvarnosti. To nije primjereno. Unatoč svakom žaru borbe i debate, unatoč osporavanju zastupnikovih mišljenja, to nije, molim vas klonimo se toga.

uvrijedio kolegu Stazića. Doduše, on ne odstupa od općih pravila ponašanja u HDZ-u, pa možda evo … **Šeks, Vladimir

zastupnika Stazića jer su netočni. On uopće nije govorio i to namjerno nije govorio uopće o temi o kojoj mi danas razgovaramo na Saboru jer on je u principu preuzeo ulogu glasnogovornika Gonga i govori o izvješću Gonga. Tako da sve što je rekao je netočno, a posebno je rekao da su izvješću falsifikati, a da to nije potkrijepio ni jednom činjenicom osim nekim svojim anegdotama. Znači, sve što je rekao je netočno i ja se potpuno slažem da on nije falsifikat stvarnosti, nego je on produkt realnosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić,

Evo ja bih ispravila jedan netočan navod kolege Stazića. Naime, nije točno, odnosno u izvješću nema o slučaju Berković ni jednog jedinog slova. Pa nema ga zato što slučaj Berković, kolega Staziću slučaj iz 2007. godine i nije točno da ga Vlada nije obrazložila. Vlada ga je detaljno i jedan i drugi slučaj obrazložila u izvješću za 2007. godinu. Hvala.

Gospodine potpredsjedniče, gospodin Stazić je rekao jednu veliku netočnost i neistinu vezano za Grad Dubrovnik. Mogu obrazložiti. Zakon je o pravu na pristup informacijama kazao da ustrojimo katalog informacija. To smo napravili i Zakonom o pravu na pristup informacijama propisano je da tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova što smo također napravili. Temeljem Zakona o upravnim pristojbama propisano je da se na sve zahtjeve, molbe, prijedloge i druge podneske plaća 20 kuna, a Grad Dubrovnik kad nas traže informaciju imamo zakonsku, a i moralnu obvezu napisane upite koji uglavnom dolaze e-mailom odgovoriti ažurno i na to ne naplaćujemo upravnu pristojbu. Ali kada ovlaštenik pisanim podneskom zatraži informaciju tada primjenjujemo ovaj zakon sa 20 kn. U svakom slučaju to nije naknada za datu informaciju, nego je to upravna pristojba i jedan poučak. Ako bi se željela izbjeći mogućnost naplaćivanja pristojbe u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama tada bi trebalo u ovom zakonu napraviti izuzetak i kazati da se ne plaćaju upravne pristojbe na podneske koji se odnose na Zakon o pravu na pristup informacijama. I onda biste vi bili

kolega Stazić netočno govori. Rekao sam da ću poslati, je li itd. jasno moje izlaganje tamo sa odbora. Kolega Stazić je točno rekao tužit ću vas. I neki dan je isto rekao tužit ćemo vas. Prema tome, ne znam u kojoj ulozi je kolega ovdje u Saboru. To je jedno. Drugo, također netočno potpuno rekao ovo što sam ja pričao GONG-u, jer ja sam rekao kako je moguće da se dva zastupnika Hrvatskog sabora mogu toliko ponižavati, ulizivati GONG-u samo ako nije radi sljedećih izbora. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Stazić je netočno ustvrdio da je Vlada imala tajne sjednice na kojima je nešto tajila. Vlada je imala sjednice zatvorene za javnost jednako kao što je to imala vaša Vlada dok je predsjedao Ivica Račan. Jednako, zatvorene za javnost. Ali sve odluke koje ova Vlada donese sve odluke koje ova Vlada donese na zatvorenim sjednicama se objavljuju na Internet stranicama Vlade. Prema tome, sve odluke su dostupne. Sve ono što Vlada odluči na toj zatvorenoj sjednici je dostupno javnosti i to jednim klikom se može doći do tih podataka. kad već govorite ova zemlja, ova zemlja se zove Republika Hrvatska osim ako ne mislite vi na nešto drugo. Ja mislim da ste vi prešutno kolega Stazić povukli onu optužbu protiv mene da sam ja odgovoran za nešto. Ovo prihvaćam kao znak odobravanja. Klub

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo, gospodine državni tajniče Palariću osobito mi je drago da ste ovdje. Naime, ovo izvješće gle paradoksa u isto vrijeme je i original i falsifikat. Original je jer ovako lošeg izvješća još nije bilo i ovo je uradak kakav doista zaslužuje posebnu pažnju u povijesti ovoga Doma. Da ne bi bilo zabune, mi smo prije godinu dana imali raspravu o sličnome izvješću za 2007. godinu i sve ono što smo tada govorili u dobroj namjeri oko ovoga lošega pristupa kojega Središnji državni ured ima u sastavljanju ovoga izvješća otišlo je u vjetar. Apsolutno nikakvoga efekta nije bilo na sastavljanje izvješća ove godine pa onda iz tog izvješća doznajemo efemerne stvari, a ne ono što je stvarno relevantno. U tom smislu začuđuje me ta postojanost državnoga tajnika Palarića jer ću reći i još jednu informaciju. Neposredno nakon rasprave o ovome izvješću u Hrvatskome saboru prošle godine GONG je organizirao veliki okrugli stol na kojem je u javnosti predstavio svoje istraživanje i na tome okruglom stolu državni tajnik Palarić se kleo u drvo i kamen da će Vlada do konca godine prirediti izmjene i dopune zakona kojim će se potpuno anulirati svi razlozi zbog kojih postoji loša praksa u poštivanju ovoga zakona. Pred svima, bilo ih je 60 ili 70 Evo, danas godinu dana nakon toga nemamo ništa od toga. Jučer smo doznali da u državnome uredu ne postoji niti nacrt izmjena i dopuna zakona, nego smo doznali da ne stignu od silnoga posla ništa na tome raditi. Ovo jest falsifikat. Oni koji znaju što su to pomoćne povijesne znanosti znaju da postoji znanost koja se zove diplomatika koja definira tri vrste falsifikata. Ovaj dokument je najmanje po dvije vrste čisti falsifikat. Falsifikat u onoj kategoriji kad prenosite iz netočnoga izvora, odnosno iz konkretnoga izvora netočne informacije pa ih repetirate i stvarate privid istine. Tako su i naši školski udžbenici prepuni krivih informacija jer citiraju loše izvore. Citiraju nepouzdane izvore i citiraju falsificirane podatke, ali se pozivaju na izvore. I tako se repetira informacija u javnosti. Ono što je najvažnije u ovome pitanju i u ovome izvješću mi nemamo napisano, a to je koliko od ukupno 4 tisuće tijela s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj njih doista ispunjava svoju zakonsku obvezu da u roku dostavi Središnjem uredu državne uprave izvješće o poštivanju ovog zakona, odnosno o broju pritužbi, strukturi pritužbi, sudbini pritužbi? Mi nemamo pojma koliko je općina, gradova, županija i ostalih tijela doista odgovorilo toj svojoj zakonskoj obvezi. Tako da je ovo izvješće zapravo prezentacija jedne neformalne ankete, neformalne utoliko što tko god nije izvijestio, a bio je obvezan po zakonu, ništa mu se dogoditi neće, a oni koji su izvijestili zapravo grade lažnu sliku o stvarnom stanju pa se nas iz Središnjeg državnog ureda uvjerava već godinu za godinom da opada broj pritužbi građana, odnosno opada broj zahtjeva građana za dostavom informacija. Pa kako je to moguće? Kad raste broj tijela, kad raste broj slučajeva, a što ćemo kad sam Središnji ured državne uprave neće izvijestiti da je u svih 5 slučajeva u kojima su im volonteri GONG-a se obratili pozivajući se na ovaj zakon u svih 5 slučajeva je bilo problema. U tri slučaja su im slali žalbe, a u 2 požurnice. Toga ovdje nema. A znamo da GONG već tradicionalno svake godine radi štih probu kako bi vidio doista usporednim analizama da li su izvješća koja dobivamo službeno na klupe točna ili nisu. Koliko se ja sjećam, lani državni tajnik Palarić nije imao apsolutno nikakve primjedbe na nalaze GONG-a. Sad odjednom ove godine iz krugova HDZ-a dolaze najžešći mogući napadi. Klanjate se GONG-u rekao mi je jučer kolega zastupnik. Ma tko se klanja GONG-u zaboga, pa to je elementarna dužnost civilne udruge koja se bavi time da nadgleda javne procese u kojima mi raspolažemo njihovim sredstvima. I sad se mi klanjamo GONG-u, klanjamo se nevladinim organizacijama. Među njima je i Hrvatsko novinarsko društvo. Ima još nekoliko organizacija koje su jako zainteresirane da vide strukturu ovoga izvješća. Zašto? Jer kao što reče kolega Stazić i kao što to piše u nacionalnim dokumentima, poštivanje ovoga zakona jedan je od oblika suzbijanja korupcije u Republici Hrvatskoj. Na mojih 5 pitanja jučer predstavnica Središnjeg državnog ureda uprave nije znala koliko je stvarno odgovora stiglo, koliko nije. Dakle, samo tijelo ne zna i ne raspolaže podacima. Ali mogu i danas zatajiti. Ja im garantiram da će sutra dobiti pismeno zastupničko pitanje u roku od 30 dana, po zakonu će morati odgovoriti sa točnom strukturom koliko ih je odgovorilo, koliko nije, odnosno koliko ih je izvijestilo, koliko nije. Ako taj podataka i skrivaju, on će vrlo brzo postati javan. Naravno, mnogo je općina i gradova koji uopće ne dobivaju nikakve pritužbe, predstavke, zahtjeve, podneske u smislu ovoga zakona. Činjenica je, ali njihova je dužnost o tome izvijestiti. Kad pogledate strukturu tih podnesaka, odnosno zahtjeva, dolazite do zapravo frapantnih situacija. Čovjek koji je idealni suvlasnik jedne trećine nekretnine koja je iznajmljena pita područni ured porezne uprave Ministarstva financija ovdje u Zagrebu da li dva druga suvlasnika uredno plaćaju porez? Jer se čovjek boji da možda njih dvojica ne plaćaju porez na zajednički ostvareni prihod od najma i da će sutra ostati bez toga ako netko sjedne zbog ovrhe. Ako država kaže vi ste porezni neplatiše. I što mu odgovaraju? Oprostite, to je porezna tajna. Pa to je nevjerojatno. Porezna tajna može biti postupak, iznos i rješenje jer tko god plaća porez, porez mu je razrezan u postupku određivanja visine poreza prema vrijednosti imovine ili vrijednosti prihoda, odnosno transakcije u određenom postupku. Dakle, u tom rješenju piše sve to, a to čovjeka ne zanima. Njega samo zanima plaća li se porez ili ne. I dok postoje demokratski ustrojene države u kojima priča o tome da li se plaća ili ne plaća, porez je razdjelnica između bandita i poštenih ljudi, kod nas je to tajna. Dakle u državama razvijene demokracije to da li plaćate porez ili ne je vaša demokratska legitimacija za sudjelovanje u javnome poslu. Kod nas je to tajna. Ili drugi slučaj. Novinar pita Gradsko poglavarstvo Bjelovara koliko socijalnih stanova je u vlasništvu Grada Bjelovara i tko ih koristi. Ne može biti veći javni interes nego nekoga tko zastupa javnost da sazna kako se koriste javna sredstva. Pa nije to čačino ni gradonačelniku grada Bjelovara ni predsjedniku Gradskog vijeća. Stanovi socijalnog karaktera su dio vlasništvo Grada Bjelovara koji zapravo zastupa građane. To su stanovi, dakle javna sredstva neovisno dakle radi li se o nekretninama ili novcu za koje svaki građanin ima pravo pristupa informaciji kako se koriste i tko ima pravo koristiti ta sredstva jer ta sredstva koristi po nekakvom kriteriju. Ako su to socijalni stanovi pa vjerojatno neće zaslužni građani Bjelovara živjeti u njima jer će za njih biti oformljen poseban stambeni fond ako je to potreba grada. Ali njemu se odgovara "Ne, ne možemo vam dostaviti te podatke. Naime, znate ti su podaci zaštićeni jer se radi o zaštiti privatnosti.". Kojoj zaštiti privatnosti kad da bi netko dobio socijalni stan mora sebe izložiti javnosti i mora se javiti na natječaj, mora dati sve svoje podatke kojima dokazuje da ima na to pravo, mora biti izlistan na nekakvom javno vidljivom mjestu da građani imaju uvida tko je i na koji način došao do tog stana a njemu se kaže sada "Ne, mi vam ne možemo dati podatke jer je to tajna.". Ma kakva tajna? Kako može imovina grada biti tajna? Imovina možda predsjednika Gradskog vijeća ili gradonačelnika jest i može biti osobna stvar ali gradska imovina nije i ne smije biti tajna, jednako kao ni državna. U tome smislu ovo je jako loše izvješće. I upozoreni smo, izvješća o poštivanju zakona kojim se regulira pravo na pristup informacijama sastavni su dio naše dokumentacije u postupku pregovora sa i otvaranju određenoga poglavlja u kojemu se definiraju demokratski standardi i standardi borbe protiv korupcije. Javno je već utvrđeno da podaci u ovome izvješću nisu točni smo zapeli da baš ovakav papir pošaljemo u Bruxelles. E pa da znate, ja nisam. HNS ne želi da se šalju ovakvi papiri u Bruxelles nego istiniti podaci. Samo istina može otvoriti put raščišćavanju problema kojima se bavi i ovaj zakon. Prema tome, ako mi sada usvojimo ovo izvješće i namjerno dozvolimo da to izvješće postane dio dokumentacije koja u naše ime ide u Bruxelles a Europska komisija shvatio da je ovo falsificirani dokument jer ne sadrži potpune podatke jer je samo u izvješću GONG-a pobrojano više od dvadeset falsificiranih informacija i nepotpunih informacija od stranice do stranice a to su informacije koje se odnose na njihove volontere koji svake svake godine šalju upite jer se radi o međunarodno poznatom projektu simulacije uspješnosti ovoga zakona. I to su projekti koji se financiraju iz sredstava međunarodnih donatora da ne biste slučajno zaboravili i to iz Europske unije gospodine Markovinoviću. Pa zašto dovodimo naše pregovarače u tako nezgodnu nezgodnu situaciju, zašto se idemo sramotiti u Bruxelles ovakvim dokumentima? Još jednom ponavljam pitanje na kraju, koliko je tijela s javnim ovlastima odgovorilo na zahtjev prije svega zakonsku obvezu na vrijeme izvješćujući o poštivanju ovoga zakona? Tražim odgovor. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega je rekao da, citiram "prošlogodišnja rasprava o izvješću za 2007. godinu nije imala nikakvog efekta na ovo izvješće". Pa evo kolega, ako ništa drugo u protekloj godini izvješće je imalo 52 stranice a ovo izvješće za 2008. godinu ima 73 stranice. Vama ostavljam da razmislite kako to jer je u 2007. godini bilo podnijeto 3 tisuće 670 zahtjeva za ostvarenje prava na pristup informacijama a u 2008. 2 Drugi ispravak gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa evo, ispravit ću netočan navod kolege koji je naveo da je falsifikat ovo izvješće u cijelosti i da je GONG to kroz svoje analize osudio. Naime, citirat ću i opovrgnut ću to jer analiza službenog izvješća koje je proveo GONG sa potpisom gospodina zamjenika predsjednika GONG-a Dragana Zelića kaže ovako: "No, unatoč svemu izvješće nas uvjerava da se zakon poštuje i primjenjuje. Dodajemo i to da bi potpuno izvješće trebalo imati posebno poglavlje o primjerima dobre prakse, o primjerima koji postaju presedani, o rupama u zakonu odnosno poteškoćama u implementaciji zakona kao i preporuke za daljnje unapređenje zakona.". Ja ne znam zbog čega i zašto zaobilazite istinu i u izvješću GONG-a koje je jasno napisano, koje je nedvosmisleno potvrđeno i potpisano. Ne znam s kojim pravom i zašto. Koga vi zastupate? Zašto pred ovim hrvatskim domom želite govoriti neistine

Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ispravljam netočan navod o falsifikatu izvješća. Istodobno je pitan odnosno kolege zastupnike i ostale s obzirom na važnost izražavanja, važnost jezika u upotrebi barem u ovome Visokom domu. Ovo izvješće može biti netočno, ovo izvješće može biti neprihvatljivo, ovo izvješće može biti loše ali nije falsifikat. Falsifikat se uvijek odnosi na original. Dakle, ako je nešto postojalo prije a ovo sad nije ono kao što je slika, kao što je magisterij, kao što je knjiga, kao što su note a ovo ne može biti falsifikat nikakvo. Može to biti kolokvijalno se koristiti. Zato se čudim kolegi Staziću koji piše i koji jezik dobro pozna. Kolokvijalno se može govoriti izvan sabornice ali u sabornici mislim da se takva terminologija ne može koristiti nego treba kazati da je ovo izvješće da je ovo izvješće u tim i tim detaljima potpuno netočno, nejasno je i neprihvatljivo ali nikako da je falsifikat jer to falsifikat nije, ovo je original izvješće.

ali je činjenično jer kolega niste niti jedan argument da li je nešto netočno ili neistinito u ovom izvješću, niti jedan argument. Pozvati se na izvješće "Gonga" koje smo čuli, čuli smo da je potpredsjednik "Gonga" potpisao rečenicu u kojoj se govori da nas ovo izvješće uvjerava, zapravo je da se zakon poštuje. Jasno kaže da se zakon poštuje. Prema tome, nemojte kolega obmanjivati javnost takvim izjavama o falsifikatima. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepo po štovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. U ime Vlade rečeno je da je stanje na području dostupnosti informacije građanima dobro. Ja smatram iščitavajući ovo izvješće da stanje nije zadovoljavajuće, a to ću ilustrirati citirajući nekoliko navoda iz samog izvješća. Isto tako smatram da što se metodologije prikaza podataka u samom izvješću tiče nije odabrano najsretnije rješenje, jer da bi u idućem izvješću ured trebao primijeniti malo jasniju metodologiju kako se rad iste stvari zavisno od izvora ne bi različito prikazivale. Zašto smatram da stanje nije zadovoljavajuće? Središnji ured državne uprave tri požurnice je morao slati jedinicama lokalne i regionalne samouprave da dostave podatke. Ako Središnji ured državne uprave je morao tri puta požurivati lokalnu vlast da sukladno zakonu odgovori na upit Središnjeg državnog ureda, i taj izvještaj taman da nije imao nijedan zahtjev za dostupnost informacija, onda to doista stanje nije dobro. Ja ne mogu razumiti ni shvatiti tko to u lokalnoj i regionalnoj samoupravi osim što ne daju informacije građanima, ne odgovaraju na zahtjeve Središnjeg državnog ureda. Ova konstatacija iz vašeg izvješća zavređuje da dosta vidimo postoji li mogućnost sankcija prema odgovornim sankcijama, bez obzira o kome se radi. nedopustivo je da i iduće godine budete u situaciji konstatirati sličnu situaciju, a da nitko u međuvremenu neće biti sankcioniran. To tim više što se zalažemo i zbog neposrednog izbora čelnika i toga novog modela za jačanje ovlasti lokalne samouprave, neprihvatljivo je u Parlamentu preći preko te činjenice da nisu se odustajali odgovarati na zahtjev Središnjeg ureda pa čak ni na požurnice koje su dobivali. U ovom slučaju radi se o lokalnoj i regionalno, ali da se to odnosi na bilo koga, opet ista stvar. Razmilite, vidite i predložite mogućnost uvođenja sankcija za ovakvo ponašanje. Ovo nije prihvatljivo i ne smijemo preći preko toga. Drugi razlog zašto smatram da stanje na području davanja informacija nije točno je upravo spominjanja presuda Upravnog suda Republike Hrvatske po tužbi gospođe Jelene Berković. Meni nije toliko sporno što se u izvješću ta presuda ne spominje, mada je donijeta 2008., nego me zabrinjavaju druge dvije stvari. Pa svi oni koji su tvrdili, a otišli su sada iz dvorane žao mi je, dežurne ispravljače, kako nije sporno u tome da li je bilo nešto tajno ili samo zatvoreno za javnost. Ja ću pročitati, dakle citirat ću iz obrazloženja ili dokumenta Upravnog suda zašto je Vlada odbila dati podatke koje je gospođa Berković tražila. Čitam, "Rješenjem klasa 022, 03, 05, 04, 01 uredbom od 29. studenog 2007. tužena dakle Vlada, odbila je taj zahtjev uz obrazloženje da su svi dnevni redovi sjednica Vlade Republike Hrvatske označeni određenim stupanj tajnosti". Dakle, Vlada je ustvrdila da su ti dnevni redovi tih sjednica određenim stupnjem tajnosti. Pretpostavljam da su točke dnevnog reda tih sjednica bile od samog značaja za nacionalnu sigurnosti jer ne vidim nijedan drugi razlog zašto bi dnevni red bio određen, određenim stupnjem tajnosti, a drugi razlog moje zabrinutosti isto je činjenica da Vlada koja je zakon predložila ne poznaje do kraja zakon, jer da se savjetovala sa nekim, onda bi uvažila žalbu na prvo rješenje i ne bi se dovela u situaciju da predmet mora završiti na Upravnom sudu. To da neki predmet završi na Upravnom sudu zbog neke javne ustanove, općine, grada ili nekog drugog, još bih mogao razumjeti, ali složit ćete se sa mnom valjda, da kada Vlada završi na sudu i izgubi taj spor, a radi se o primjeni zakona, nije dobra poruka, nije dobra poruka. Treće, ministarstvo su 239 zahtjeva za davanje informacija prihvatila, 21 odbila, 30 ustupili očito drugim tijelima i 30 nije riješeno. Dakle, jedna petina ili nije riješena ili je odbijena. Ako se jedna petina zahtjeva ili neriješenih ili odbijenih ocjenjuje dobrim, onda 'ajmo utvrditi koja je to granica iznad koje će biti loše, zadovoljavajuće ili vrlo dobro. Četvrto, iz primjera koje Središnji državni ured dao ilustrirajući problem pristupa informacijama, primijetio sam dosta primjera gdje su vijećnici u općinama, gradovima i županijama, da bi došli do podataka ili informacija iz nadležnosti poglavarstva ili vijeća morali koristiti pravo iz Zakona o dostupnosti informacija. Dajete mi sada obrazložite, molim vas, kakva je to demokracija, lokalna demokracija i lokalna vlast u kojoj vijećnik općine da bi dobio neku informaciju iz nadležnosti poglavarstva, ili samoga vijeća, mora se pozivati na Zakon o dostupnosti informacija. O čemu se to radi? O čemu se tu radi? Što to uvodimo u Hrvatskoj? Pa zar bi mogli tolerirat činjenicu da i mi kao saborski zastupnici umjesto zastupničkih pitanja i traženja podataka bi ubuduće se trebali pozivati na ovaj zakon da bi dobivali odgovore? Da li i to smijemo tolerirati? Da li je prihvatljivo da vijećnik u županijskoj skupštini ili gradskom vijeću ne može kroz vijećnička pitanja dobivati odgovore i podatke koje je tražio? Meni nije prihvatljivo. Kome god to je prihvatljivo i tko god prelazi preko toga olako očito ne razumije smisao lokalne demokracije. I završno. Nekima je čudno ili smiješno zašto se primjedbe GONG-a spominju u parlamentarnoj raspravi. GONG jeste civilna organizacija koja metodom propitivanja i postavljanja zahtjeva za dobivanje informacija testira model ima pravo javno objaviti rezultate svojih ispitivanja. Neka ispitivanja se vrše anketom, neka na ovakav način i možemo ovdje u Saboru ignorirati ono što je GONG objavio, ali vas uvjeravam da oni koji prate napredak Hrvatske ne samo po broju europskih zakona koji u Hrvatskoj, u Hrvatskom nego po tome kako ih primjenjujemo i sa itekako velikom pažnjom su proučili izvješće GONG-a. Nama ovdje ne mora to biti uopće bitno. Mi se možemo praviti da je GONG na usluzi jedne ili druge političke opcije, ali u ovom slučaju to nije, jer one nisu po političkim preferencijama birali kome će postavljati zahtjev. Mi se možemo praviti da njihovog izvješća nema, ali ima onih u Zagrebu koji su to pročitali i koji će našim pregovaračima postavljati vrlo neugodna pitanja kad tema bude aktualna. I zato bi gospodine državni tajniče bilo izuzetno dobro, glavno objavljenu dokumentu GONG je dao 20-tak navoda, njihovog rezultata sa konkretnim primjerima koje tijelo, koliko zahtjeva u njihovom istraživanju bilo, a u vašemu nema. Odgovor na to ili komentar na ovaj tvrdnje GONG-a je nužan, potreban da bi se otklonile dileme da li je izvješće autentično ili nije i da li se za njega može glasati ili ne. Ignoriranje GONG-ovih navoda

se ne razumije./… kad bi uzeli tablicu na prvoj stranici GONG-ovog izvješća jasno bi vidjeli da 50% zahtjeva je odgovoreno u roku i u skladu sa zakonom, da je 50% nije odgovoreno u roku, ali da je od tih 50% koji nisu odgovorili u roku nakon žalbe 39,29% odgovoreno, te da 19% zahtjeva koji uopće nisu odgovoreni, tj. 19 zahtjeva nije odgovoreno što čini 11,30% i pokrenut je upravni spor za 1,78%. To je izvješće GONG-a koje jasno govori o tome da je stanje zapravo jako dobro spram svega što se čini, da se svake godine sve bolje obrazlaže i da sve više ima pravovremenih odgovora ili odgovora nakon žalbe. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Raspravu molim nastavite na drugom mjestu. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Zaključak koji se sam po sebi nameće, nakon čitanja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2008. godinu može se na žalost svesti na dvije riječi ništa novo. Jer činjenica jest da tijela javne vlasti, a tu najveću odgovornost imaju tijela državne uprave i u 2008. godini nisu pokazale nikakvu ambiciju da ozbiljno pristupe provedbi ovog iznimno važnog zakona, jednog od temeljnih alata za borbu protiv korupcije. To nije samo oporbeno dramatiziranje, jer su na ovu činjenicu jučer vrlo oštro upozorili predstavnici i predstavnice nevladinih udruga, točnije Udruge za nezavisnu medijsku kulturu, GONG-a, transparens internationala, i Hrvatskog novinarskog društva. Oni su ovo izvješće ocijenili kao manjkavo, nekonzistentno, tendenciozno, da sadrži netočne podatke, te da se njime želi uvjeriti javnost da je provedba zakona fantastična iako je stanje iz godine u godinu sve lošije. Potpisujem svako slovo ove ocjene izvješća koje smo jučer imali prilike čuti od predstavnika i predstavnika nevladinog sektora, jer je doista žalosna činjenica da je i u ovogodišnjem dokumentu javnost ostala uskraćena za osnovne informacije na temelju kojih je izrađeno izvješće i o tome koliko je tijela javne vlasti njih skoro 4 tisuće dostavilo svoje podatke o provedbi zakona, a na što je upozorila Suzana Jašić iz GONG-a. Ona je između ostalog izjavila da nas izvješće uvjerava da se zakon poštuje i primjenjuje, no stvarnost je potpuno drugačija i nije blistava, te da je izvješće toliko loše da bi bilo smiješno iz njega nešto zaključivati. Upozorila je da je GONG usporedbom podataka iz izvješća sa svojim istraživanjem utvrdio da izvješće sadržava 20 netočnih ili izostavljenih podataka, pa tako primjerice nije navedeno da je dvoje novinara dobilo sudske presude protiv Vlade i Ministarstva financija zbog kršenja prava na pristup informacijama. Zorislav Antun Petrović iz Transparents Internationala je upozorio da dvoje novinara unatoč sudskim presudama još nije dobilo tražene informacije što nije dobra klima za razvoj demokracije i smanjenje korupcije. Zbog čega ove informacije nisu ušle u izvješće o kojem danas raspravljamo? Bojim se da je glavni razlog lakiranje ili uljepšavanje žalosnog stanja glede provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama posebice od strane tijela centralne državne vlasti. Ono što brine jest vrlo loša praksa da se zahtjevi za pristup informacijama rješavaju samo onima koji se u njima izričito pozivaju na Zakon o pravu na pristup informacijama iako to nigdje u zakonu nije definirano. Podsjećam u članku 11. zakona piše, citiram: "Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka." Kraj citata. Nigdje ne piše da se ovlaštenik mora pozvati na odredbe zakona ili zakon sam po sebi kako bi ostvario pravo na pristup nekoj informaciji u posjedu tijela javne vlasti. Ali s obzirom na to da vlasti nije u interesu biti otvorenom prema javnosti i transparentnom u svome radu, jednostavnije je takve zahtjeve ignorirati i zanemariti. GONG je upozorio da se izvješćem želi uvjeriti javnost da se informacije dostavljaju na vrijeme iako je udruga, odnosno GONG utvrdila da se na manje od 50% upita odgovor dobije u predviđenom zakonskom roku od 15 dana. Stoga smatram da je Suzana Jašić točno zaključila kada je rekla, citiram: "kada se traži nešto benigno informaciju ćete dobiti, no za osjetljivije stvari vrlo vjerojatno vam to neće uspjeti" te je podsjetila da je dnevni red zatvorenih sjednica Vlade i dalje najstrože čuvana tajna. Zbog toga SDP podržava zahtjev GONG o osnivanju neovisnog tijela povjerenika za informacije te promjene pravnog okvira kako bi građani lakše i brže mogli ostvariti pravo na pristup informacijama. S obzirom na to da sam četiri godine radila u Ministarstvu zaštite okoliša i to uglavnom na poslovima informiranja, odnosno da sam radeći na tim poslovima imala prilike vidjeti koliko je iznimno velik interes građana, predstavnika medija, ali i pravnih osoba za dobivanje informacija vezanih uz rad tijela javne ovlasti, posebno me brinu podaci iz izvješća koji se odnose na broj zahtjeva za pravo na pristup informacijama, a koji su ponovno pali u odnosu 2007. godinu. Trebali bismo povjerovati izvješću koje tvrdi da su sva tijela javne vlasti, a to su podsjećam gotovo 4 tisuće tijela javne vlasti, državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, u 2008. godini sveukupno zaprimila svega 2731 zahtjev, a što je 931 zahtjev manje no u 2007. godini. Gotovo tisuću zahtjeva manje nije baš zanemariva cifra. Taj podatak potvrđuje ono što sam izrekla prilikom rasprave o izvješću o provedbi zakona u 2007. godini odnosno da usprkos tome da je bilo logično očekivati da će broj zakona sa svakom novom godinom primjene zakona rasti iz jednostavne činjenice da će građani sve češće koristiti to pravo kada se budu upoznavali s time da imaju zakonsko pravo na dobivanje ovakvih informacija, praksa provedbe ovog zakona pod mađioničarskom spin palicom HDZ-a pokazala je dijametralno suprotno. Drugim riječima, u godinama sve rigoroznije HDZ-ove stranačke kontrole u tijelima javne vlasti bilježi se konstantan pad broja primljenih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. To potvrđuju podaci s grafikona broj 2. U 2004. godini primljeno je 19 tisuća 600 zahtjeva, u 2005. 4449, u 2006. 4357, u 2007. kao što sam već rekla 3671 zahtjev, a 2008. godine skandaloznih 2730 zahtjeva. Kako je krenulo, možemo očekivati da u ovoj godini više nitko neće ni uložiti zahtjev za informaciju ili će nam barem izvješća za godinu dana upravo to tvrditi, jer eto građani i pravne osobe uopće nisu zainteresirani za dobivanje takvih informacija. Što se tu može. se tu može. A upravo kako to tvrdi civilno društvo, nešto drastično ne štima, odnosno da se u potpunosti izigrava temeljna uloga i zadaća Zakona o pravu na pristup informacijama koji je donesen 2003. godine u vrijeme Koalicijske vlade predvođene SDP-om Naš cilj je bio podizanje transparentnosti rada tijela javne vlasti, a tim i podizanje kvalitete i odgovornosti rada tijela javne vlasti. Te odgovornosti već godinama odnosno otkako je HDZ ponovo na čelu države, više nema a toga su svjesni izrađivači dokumenta, nadležne iz Središnjeg državnog ureda za upravu pa kao dobro uvježbane papige ponavljaju frazetine iz prošlogodišnjeg izvješća o načinima dostupnosti informacija, objavi informacijama na web stranicama i Iako je izvješće navelo smanjenje broja zahtjeva nekako nije baš previše isticalo kako se broj tužbi Upravnom sudu iz godine u godinu izrazito povećava, a to valjda upućuje na neki zaključak, a taj je da se ovlaštenicima ne rješavaju zahtjevi pa svoje pravo moraju tražiti na sudu. Naposljetku, kada stavimo na stranu da su izgled i sadržaj izvješća neozbiljni odnosno da se izvješće u ovakvom obliku teško može smatrati ozbiljnim dokumentom koje je pripremilo jedno vladino tijelo, izvješće je nemoguće prihvatiti jer ovakve alarmantno niske brojke zahtjeva ukazuje na sljedeće uznemirujuće zaključke. Vladajući provode već nekoliko godina smišljenu politiku zatvaranja tijela javne vlasti od građana, medija i zainteresirane javnosti. Zbog svijesti o tome da neće dobiti informaciju čak i ako je opetovano traže od tijela javne vlasti, građani u sve manjem broju traže informacije što sugerira na veliku netransparentnost rada vlasti. Vladajući ovaj zakon smatraju nevažnim i besmislenim dokumentom, smetnjom, te čelnici tijela javne vlasti marginaliziraju važnost provedbe ovog zakona. Takvu marginalizaciju zakona od strane vladajuće politike prepoznaju i službenici za informiranje koji taj posao u velikoj mjeri obavljaju aljkavo. O aljkavosti provedbe zakona od strane nadležnih službenika govori podatak i da se iznimno rijetko upisuju telefonski upiti i upiti mailom koji sigurno u svako tijelo javne vlasti stigne barem nekoliko. Jedna napomena, kako me kolege i kolegice ne bi ispravljali, ovdje ne govorim o predstavkama, žalbama i sličnim radnjama koje ne podliježu ovom zakonu već Zakonu o općem upravnom postupku. I na kraju, ovaj me dokument razočarao jer govori o drastičnom padu demokratskih standarda, te sve većem zatvaranju i netransparentnosti rada tijela javne vlasti u posljednjih nekoliko godina. Stoga ne mogu prihvatiti ovo izvješće i apeliram na nadležne da ozbiljnije prionu provedbi ovog zakona. Hvala vam lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda. Gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa u nizu ovih duhovitih konstatacija ispravljam samo netočne navode. Citiram: "tijela državne uprave nisu pokazala želju da poprave stanje u ovom području". Pa kolegice ako ne vjerujete statistici onda izmislite neku drugu granu dokazivanja evidencije. Po statistici je u zadnje četiri godine broj zahtjeva pao za 86% zato jer je uvedena informatizacija u sustav. Od tih zahtjeva 2730 samo 3,7% je odbijeno i samo 2% nije riješeno do kraja godine. Ja ne znam kakve brojke vi hoćete. Drugi netočan navod. Spin palica HDZ-a. Ne, ovo je spin palica gospođe Suzane Jašić koja u sukobu interesa kao članica Vijeća HRT-a i predsjednica GONG-a iskazuje u svom poslovanju velike donacije HRT-a koje se tamo doduše ne vide, od dana stupanja na dužnost u Vijeće HRT-a. Takvoj osobi ne mogu vjerovati. Hvala. 18,25 isteklo je vrijeme za prijave rasprave u trajanju 10 minuta. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. A prije toga sa pravom, punim pravom, replika gospodin zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Kolegice Holy, nije samo problem što u ovom izvješću i raspravi o izvješću imam dosta netočnosti. Problem je i da se ovdje u Saboru pokušavaju sa netočnim podacima braniti sam izvještaj pa nakon što sam citirajući sudski dokumenat osporio tvrdnju kolege Matošića da se ne radi o tajnim dnevnim redovima i dokumentima, on je čak izjavio zamislite da je to sve objavljeno na web stranicama Vlade. A u sudskom dokumentu piše da je Vlada svojim rješenjem te točke te dnevne redove proglasila određenim stupnjem tajnosti. Sad su u tome utihnuli. Pa kolega Đakić stalno ponavlja i čita jedan dokument GONG-a gdje bi dokazao kako je situacija dobra. Ali ja ga sad moram upozoriti da postoji i drugi dokument GONG-a koji se zove Analiza službenog izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u kome je GONG našao 21 netočnost u izvješću Vlade i o toj analizi o toj analizi nije bilo relevantnog izvješća odgovora ili komentara predstavnika Vlade. Mislim da bi inzistiranjem na tome, upravo tom odgovoru mogli razriješiti da li je ovo izvješće GONG-a radila Suzana Jašić ili drugi ljudi i da li je činjenica da je gospođa Jašić ujedno i u Vijeću HRT-a i na čelu GONG-a bilo kakvoj vezi i posljedici sa stanjem u Hrvatskoj. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Pa kolega Lesar, vi ste apsolutno u pravu i ono što se meni čini jest da reakcije i od naših kolega i kolegica iz HDZ-a i to prilično nervozne reakcije na GONG-ovo izvješće i jučerašnju press konferenciju samo potvrđuju onu tezu koju sam iznijela, a to je da ovoj Vladi, Vladi HDZ-a doista nije u nikakvom cilju da provodi istinski ovaj zakon i da se taj zakon u stvari doživljava kao lijevo smetalo koje treba ignorirati. Jer kome je uopće stalo do suradnje sa građanima i civilnim društvom.

a budući da sam ja dosta se bavio sa ljekarnicama mislim da je to gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Jesam pogodio? Jeste poštovani gospodine potpredsjedniče. To nije falsifikat, ali je falsifikat ovo što imamo pred sobom. I ja se gospodine Palariću zaista vama čudim. Zar vi mislite da će vas kad ode s dužnosti premijer Ivo Sanader zaštititi? Uvaženi kolega Rošin je dobro sa svog stajališta više umjetnika i tako rekao da to i ne može biti krivotvorina. On je eto nalazio uporište neko. Glede ove same stvari nije ga mogao naći pa je eto pozvao se na svoju struku i zaista eto on kaže falsifikat. Nije, jer nema originala. S njegove struke bi se to tako i moglo obraniti. I ja cijenim njegov trud. isključila i ponovno uključila./… a trebamo biti u ozbiljnoj opasnosti jer smo odgovorni svi mi pojedinačno koji bi ovjerili, tj. dali suglasnost za ovakav lažni prikaz. Naime, članak 311. govori tko izradi lažnu ispravu itd. s ciljem da se takva isprava upotrijebi kao prava. Samo zadnji slučaj iz Zadra, dakle to možete vidjeti na stranicama Upravnog suda gdje je osuđena glasnogovornica grada Zadra jer nije dala odgovor na upit novinara. I to nemate u ovom izvješću. Ali istina vidite, čak ni to više nije uopće nikakva novost da Upravni sud kažnjava predstavnike tijela javne vlasti koji su dužni davati takve informacije i to točno i promptno, odnosno u roku. Ali imate jednu zanimljivost da je sud u istoj stvari, ali neupravni jer je stvar još tamo, prekršajni oslobodio Grad Zadar uz obrazloženje. Molim vas čujte i počujte kako se neovisna sudbena vlast želi opravdati pred ovom vlašću, pa kaže: “Grad Zadar je institucija javne vlasti, ali ne i ovlasti, pa onda ne podliježe pod taj zakon.“ Eto, ovo je samo jedan slučaj, zadnji slučaj odnosno koji je naveden za prošlu godinu i kojeg vi ovdje u izvješću nemate. Sjetimo se samo kako je uopće stvar počela da se ignoriraju odluke Upravnog suda kada je Upravni sud bio presudio protiv premijera i nakon toga otfrknuo je predsjednik Upravnog suda iako on nije bio sudeći sudac u tom sudu. Nadalje, gdje je slučaj Ivice Grčara koji je dobio dvije odluke Upravnog suda protiv dva ministra, koji je tražio koliki je iznos po ugovoru o koncesijama. Nije dobio odgovor, ali je zato dobio pravomoćnu odluku Upravnog suda. I vidite zbog toga naravno GONG reagira. Udružili su se nevladine mnoge udruge jer je ovo pitanje važno i prevažno. Naime, pitanje provedbe Zakona o pravu pristupa informacija uopće je test da li se mi želimo boriti protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. Ovo je uvodna priča i ovo je preventivni zakon u tom smislu. Prije svega treba djelovati preventivno, jer ako se dobiju informacije na vrijeme onda se neće dogoditi ni zlo. A ako se one prikrivaju e onda se poslije prikriva i sve ono što se dogodilo. Zato i udruge jasno kažu da kad se radi o benignim informacijama tu su tijela promptna, na vrijeme daju odgovore. Ali kad se radi o upitima financijske naravi, e tu nastupaju teškoće mnoge. I u sklopu tog projekta upravo te vladine udruge osnovale su grupu za pritisak. Kažu same kako će Ivu Sanadera podsjećati na pravo javnosti, na informacije i da su te informacije od izuzetnog javnog interesa koja Vlada ali na žalost i redom svi ministri uporno onda uskraćuju jer hrvatski premijer je jedan od rijetkih europskih predsjednika Vlada koji konferencije za novinare saziva isključivo u izvanrednim okolnostima i ne dopušta postavljanje novinarskih pitanja čime otvoreno uskraćuje svaku mogućnost za propitivanje rada Vlade. I time u biti daje obrazac kako oni kažu ponašanja svojim ministrima, te nedvosmisleno poručuje kako političke volje zaista za uspostavu otvorene vlasti nema i tako je to od slova do slova rečeno na tom okruglom stolu. Vlast zaboravlja da je pravo na pristup informacijama građansko pravo, da vlast nema vlast nad informacijama i da informacije pripadaju građanima, da novinari imaju također specifične potrebe u vidu potrebe za brzim dobivenim informacijama i za razliku od građana, a vidimo kako se sve manji broj građana uopće traži takve informacije. Pa svjedoci smo i mi kao zastupnici kad postavimo pitanje, mi postavimo vrlo konkretno pitanje, dobijemo sasvim nekakav drugi odgovor koji uopće nije odgovor na pitanje, ali to se također smatra, odnosno vlast smatra da je odgovorila, a nije uopće odgovorila. Dakle, to je čista zlouporaba zakona. Gospodin Toni Gabrić koji je predsjednik Udruge za nezavisnu medijsku kulturu i koji je ujedno i glavni urednik portala "Halter" je pozvao novinare da sva pitanja koja nisu dobili odgovore pošalju na adresu Centra za pravnu pomoć kako bi se iskoristila sva pravna sredstva i jednostavno prinudili vlast da odgovara. Tako je postupio i predsjednik Novinarskog društva Zdenko Duka napominjući da je taj projekt ustvari pomoć praktičnoj provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Naravno da se tome pridružio i gospodin Josip Kregar, profesor i asistent na pravnom fakultetu koji je bio aktivni učesnik okruglog I on upravo govori i mislim da se oko toga možemo svi složiti da zaista bez političke volje značajnijih pomaka ovdje u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama neće biti, a onda ni naše ozbiljne i sustavne borbe protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta i zlouporabe vlasti svake vrste. Kao primjer političke volje on je naveo potez novog američkog predsjednika kojim je ovaj obvezao sve svoje povjerenike na nužnost transparentnosti prema javnosti dajući im vrlo, vrlo konkretne upute kako moraju postupati prema javnosti. Ivice Grčara koji je također bio sudionik tog okruglog stola i koji je rekao da je on jedan od rijetkih novinara koji nije odustao i koji će pisati tužbe Upravnom sudu za razliku od drugih novinara koji jednostavno zbog prirode posla ne mogu čekati tako dugotrajnu informaciju, dakle naveo je ova dva primjera koja sam vam ja uvodno i rekla. Dakle, iako egzistira pravomoćna odluka Upravnog suda, dakle presuda i sasvim konkretna obveza dva ministarstva da izvole dati tražene informacije novinaru, novinari još te informacije dobili nisu. Zašto? Zato što se radi o vrlo, vrlo osjetljivim za vlast informacijama. Dakle, kad god se radi o pitanjima koja imaju u sebi jednu svoju financijsku težinu, tako bih rekla jer se traže upravo jer se traže upravo takvi podaci, onda se oni redovito uskraćuju ili se ne daje odgovor na to pitanje. Postavlja se pitanje gdje smo? Ustvari, evo 2003. godine donesen je taj zakon. Gdje smo mi sada? Vlast kod nas svjesna je ubiti da njezina moć i arbitrarnost jeste manja kad bi bila otvorena i kad bi davala informacije koje se od nje traže. I evo, crveno je, da vas više ne opterećujem i da skratim, ali što ćete, Amerika ima Obamu, a mi imamo obmanu i pozivam ovdje kolege da ni u kom slučaju ne prihvate ovo Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama jer nema veze sa onim pravim informacijama. Ovdje je napisano samo jedan dio informacija, odnosno ono što odgovara vlasti, ali upravo i ovo izvješće kako je sastavljeno govori o tome kakav je odnos vlasti prema građanima, prema novinarima kad postavljaju upite.

ne želi dati informacije stoga da bi joj oslabila moć. Ako slabi moć, onda koliko vidim da Grad Zagreb je taj koji zapravo po GONG-ovoj anketi koju je provodio u svim gradovima i općinama nije uopće dao informacije, pa tako ni svi gradovi i općine Požeško-slavonske županije. Ne znam što vam to govori o vlasti. Državni tajnik Antun Palarić. Izvolite. uvažena zastupnica je počela svoje izlaganje sa jednom prijetnjom, ali je stala u pol riječi, tako da ne znam je li to bila prijetnja zatvorom, strijeljanjem ili ne znam čime, ali dobro, onda mislim da tko god je negdje izabran da taj mora znati da će jednog dana biti razriješen i to hvala vam odgovoriti na ovo što je do sada izrečeno da se ne izgubi do kraja rasprave. Dakle, u hrvatskom društvu djeluje preko 35 tisuća raznoraznih udruga, svakim danom ih je sve više. One su osnovane radi postizanja nekakvog cilja športskog, humanog, umjetničkog, a netko i da se bavi političkim procesima i svaka od tih udruga ima neke oblike financiranja koje utječu i na aktivnosti te udruge. Inače, GONG je naš suradnik u mnogim projektima. Mi zajedno organiziramo okrugle stolove, promičemo transparentnost rada, pa između ostalog i pravo na pristup informacijama. Neću ništa konkretno protiv njih govoriti, ali imaju pravo na svoje mišljenje, imaju pravo i na provokaciju i meni šalju pitanja koja nisu prava pitanja i koja ne traže informacije, to sam već i uvodno rekao i onda sa time opterećuju sustav i stvaraju stvaraju neku svoju bazu podataka, a naravno da bliskost određenim medijima im otvara medijski prostor i to može stvoriti jedan pritisak i iskriviti onu pravu sliku stanja stvari. U više navrata se danas govorilo, citirati ću, ali da ne kažem koga, "novinar nije dobio ovaj podatak, novinar nije dobio onaj podatak, novinar je tužio …". Vidite u što se to pretvorilo. Još je trebalo reći i odvjetnik nije dobio podatak za svoj spis, ali to se pretvara u novinarska pitanja kada dobije odgovorno tijelo javne vlasti, oni to potpišu i objave svoj članak i time eto rade svoj posao na način da i mi radimo i naši službenici rade posao umjesto njih. Nije ovo zakon koji štiti prava novinara. Štiti i njih da, ali ne da se pretvori samo u u novinarske upite i ono što novinarima treba. Pojavilo se pitanje i doista je sramotno, tri puta sam ja potpisivao okružnicu i prijetio se lokalnoj samoupravi, prijetio se i drugim tijelima javne vlasti koje nisu dostavile podatke. Ali gdje su instrumenti? Zakon ste rekli kad je napisan. Točno je, napisan je, donesen je 2003. godine ali očito bez namjere da se primijeni jer nisu bili, nije se imalo namjeru ga primijeniti. Da se htjelo primijeniti onda bi se ga bilo donijelo 2000., 2001. i pokazalo u praksi kako to funkcionira nego smo 2003. prije isteka mandata, nakon raspuštanja Sabora.

Svake godine Hrvatski sabor usvaja izvješće i svake godine izvješće je sve veće, sve detaljnije, sve bolje iako kažem je postigao svrhu, građani imaju pravo na informacije. Mi kao čelnici tijela nudimo informacije i nikome nikome nije uskraćeno osim pojedinim novinarima koji su. Neki su uspjeli na sudu, pa i to je dobro. To nije nikakva sramota da hrvatsko pravosuđe nezavisno toliko dobro radi da može donijeti odluku kontra Vlade. To za nas nije smak svijeta, mi imamo svoje pravno shvaćanje, službenici u Vladi svoje pravno shvaćanje, sud svoje pravno shvaćanje da sud to može slobodno suditi i to je odraz demokracije. To je odraz demokracije i snage sudbene vlasti koja slobodno djeluje u hrvatskom društvu kao i ostala tijela pa tako i oporbeni zastupnici koji mogu eto čak i prijetiti. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku želim naglasiti da ću za razliku od prethodnih govornika podržati Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2008. godini koje je Vlada Republike Hrvatske sukladno odredbama zakona dostavila ovom Visokom domu na raspravu i usvajanje. Dostavljeno izvješće temelji se na zakonu od svega 30 članaka koji je Hrvatski sabor donio prije pet i pol godina ili točnije 15. listopada 2003. godine pa je peto po redu izvješće koje je Središnji državni ured za upravu tijelo zaduženo za nadzor nad provođenjem Zakona o pravu na pristup informacijama i zaduženo za podnošenje objedinjenog izvješća o provedbi ovog zakona Vladi Republike Hrvatske do 28. veljače za prethodnu godinu a Vlada Saboru do 31. ožujka što je i ovdje slučaj. Hoću reći da su ispoštovani zakonski rokovi. Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava koje je zaštićeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama kao i Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i odredbama Ustava Republike Hrvatske. Zakonom o pravu na pristup informacijama osigurava se građanima pravo na pristup informacijama tijela javne vlasti koja su dužna ustrojiti katalog informacija koje posjeduju, kojima raspolažu ili ih nadziru te osigurati pravo na pristup takvim informacijama. Sva tijela javne vlasti dužna su Središnjem državnom uredu za upravu dostaviti Izvješće o provedbi zakona na temelju podataka sadržanih u katalogu informacija za prethodnu godinu. Kako su ažurna tijela javne vlasti vidi se u izvješću u kojem ured navodi da je slao tri požurnice tijelima jedinica lokalne i područne samouprave. A koliko je tijela javne vlasti bilo u 2008. godini možemo pročitati i u "Narodnim novinama". Naime, na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama Vlada Republike Hrvatske svake godine objavljuje popis tijela javne vlasti što je naravno učinjeno i u 2008. godini. I na četiri stranice skinute sa interneta toga popisa pobrojala sam nadam se točno, nekoliko puta sam brojala, nema razloga sumnjati 193 tijela javne vlasti koja su dužna postupati prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i dostaviti izvješće uredu. Kad kažem 193 trebamo znati da uz Hrvatski sabor, Vladu, Ured predsjednika Republike Hrvatske, 15 ministarstava među ostalima navedeni su i županijski sudovi, općinski sudovi, trgovački i prekršajni sudovi, uredi državne uprave u županijama a znamo da je takvih 20, i grad Zagreb. Centri za socijalnu skrb Županijske uprave za cestu pa piše baš 20 županija, tijela jedinice lokalne i područne samouprave, znači 126 gradova, 429 općina i 20 županija i Grad Zagreb bilo je ukupno 576 obveznika postupanja sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, različiti zavodi, agencije, komore, instituti, vijeća, zajednice i savezi pa sve do veterinarskih stanica i ambulanti. Kažu kolege iz oporbe koje su računale oko 4 tisuće je obveznika. Prema podacima dostavljenim u izvješćima ovom uredu tijekom 2008. godine tijela javne vlasti primila su ukupno 2 tisuće 731 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od čega je 2 tisuće 520 zahtjeva prihvaćeno, 103 zahtjeva su odbijena, ostalo je neriješeno 55 zahtjeva dok su 84 zahtjeva ustupljena. Da su kolege iz oporbe pozorno čitale izvješće koje je dostavila Vlada a da se nisu bavili izvješćem GONG-a onda bi vidjelo da u izvješću sukladno zakonu točno stoji da su to podaci dostavljeni u izvješćima Središnjem državnom uredu za upravu. Broj zahtjeva iz godine u godinu pada. Najveći interes je bio 2004. godine, čak 19 tisuća 600 podnijetih zahtjeva. I neću sad jer su i prethodnici to citirali. Evo, u odnosu na 2008. 2 tisuće 731. Ali dala sam si truda pa sam usporedila podatke koji se odnose na 2007. i ovu godinu. Pa recimo evo za tijela državne Hrvatski sabor je 2007. godine zaprimio 43 zahtjeva a u 2008. godini 46. Ured Predsjednika Republike Hrvatske u 2007. godini zaprimio je 3, u 2008. godini 7 zahtjeva.

a recimo ministarstva su u 2007. godini primila čak 654 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, dok u 2008. godini broj zahtjeva pada na 312. Analizom dostavljenih izvješća ured je ocijenio da tijela javne vlasti još uvijek nedovoljno poznaju zakon, jer su u izvješćima dakle a to se odnosi samo na one koji uredu dostavila izvješća, slala i podatke o broj svih broj svih upita fizičkih i pravih osoba koje su rješavali tijekom 2008. godine, odnosno o kojima su davali stručna mišljenja iz djelokruga rada tijela, a ne samo zahtjeva za pristup informaciji temeljem Zakona o pristup na informaciji i ne mogu osobno a to smo i na odboru rekli da nismo zadovoljni evo sa ovom konstatacijom da tijela javne vlasti još uvijek ne poznaju dovoljno zakon. Ured je tijekom 2008. godine organizirao tri seminara, piše u izvješću za službenike za informiranje koji te poslove obavljaju u Središnjim tijelima državne uprave kao u tijelima lokalne područne, odnosno regionalne samouprave i izvješća i izvješća je vidljivo da je s takvom praksom treba nastaviti i dalje. I da skratim, provedbu Zakon o pravu na pristup informacijama možemo ocijeniti dobrom, što ne znači, ja se s time slažem, što ne znači da ne može i ne treba biti bolja. Vlada i Sabor donijeli su dokumente koji jamče i omogućuju da će ovo područje biti dorađeno. Naime, ovaj Visoki dom prošle godine usvojio je dokument Strategije o suzbijanju korupcije u kojem su poglavlju 5. – Sprečavanje korupcije, poglavlje Pravo na pristup informacija zadani su nam ciljevi, odnosno zadali smo si ciljevi, poboljšati provedbu prava na pristup informacijama, jasno propisati iznimke od općeg pravila na pristup informacijama kao što su zaštićeni podaci s oznakom tajnosti, te osobni podaci. Te stoga očekujem da ćemo i tijekom ove godine poraditi na izmjenama i dopunama ovog zakona kako bi pravo na pristup informacijama kako fizičkim tako i pravnim osobama zaživjelo u punom obujmu. I to ne zbog onih u Europi, ne zbog naših u pregovaračkim skupinama, nego zbog nas ovdje u Hrvatskoj, zbog građana Republike Hrvatske.

Gospodine državni tajniče sa kolegama, kolegice i kolege. Evo u kasne ure, mislila sam odustati, ali evo kažu sada sam na redu, pa sam ipak vratila se. Ovako, Ustavom Republike Hrvatske nama je zajamčena sloboda mišljenja i izražavanje misli i kao jedna od manifestacija te slobode je u biti pravo na slobodan pristup informacijama. Naravno to koristi demokratizaciji države, društva, lokalne zajednice općenito, odnosno suzbijanju korupcije. Pravo na pristup informacija promovira ideju da je vlast javno dobro te je kao takvo interes građana, otvorenost i transparentnost služe da bi se pokazalo kako nema tajni, kako javni interes ima prednosti, te kako bi se obrazložile aktivnosti koje je ta lokalna samouprava, odnosno država ima. Što se tiče ovog izvješća, mišljenja sam da je ono manjkavo, da je tendenciozno, da se njime želi uvjeriti javnost da ima izvanredne rezultate, međutim stanje je drugačije. Stanje je prema Udruzi za nezavisnu medijsku kulturu prema "Gongu", prema "Transparency Internationalu" i prema Hrvatskom novinarskom društvu iz godine u godinu sve lošije. Izvješćem nam se pokušava uvjeriti da se zakon poštuje, da se primjenjuje, no stvarnost je potpuno drugačija. Javnost je vrlo često često uskraćena od osnovnih informacija na temelju kojih je izrađeno izvješće i o tome i nemamo izvještaja u biti koliko je tijela javne ovlasti kojih je na popisu gotovo 4 tisuće, koliko ih je dostavilo svoje podatke o provedbi ovog zakona. Spomenut je bio u par navrata slučaj Jelene Berković, ne bih ga željela ponavljati. Čulo se i u pozitivnom i u negativnom kontekstu, međutim mišljenja sam da je taj slučaj potvrdio pravo građana na informaciju i zapravo ja bih rekla da je to odluka Ustavnog suda da je taj slučaj ohrabrujući. slučaj grada gdje je naplata informacija bio svojevrstan presedan u komunikaciji između lokalne uprave i poreznih obveznika koji je financiraju. Naime, to je predložilo Dubrovačko poglavarstvo ali u sklopu ustrojavanja tzv. kataloga informacija Grada Dubrovnika. Kao što smo čuli poglavarstvo Grada Dubrovnika donijelo je pravilnik prema kojemu se uvid u katalog informacija s kojima raspolaže ovo tijelo, naplaćuje pristojba od 20 kuna i to po podnesenom zahtjevu, zahtjevu za dopunu informacije, te za ispravak informacije. Čuli smo isto tako obrazloženje gradonačelnice Dubrovnika, međutim iz medija saznajemo da i pučki pravobranitelj se obratio sa priopćenjem u kojem se upozorava zapravo to navedeno tijelo javnost, da pristup informaciji mora biti besplatan. Gradsko poglavarstvo je predvidio važnu stavku toga zakona kojemu je temelj, a to je zakon propisuje slobodan i jednak pristup informacijama, a ne pristup koji je naplaćuje. Plaćanje pristojbe po podnesenog zahtjevu krši ovaj zakon, jer pravo koje se plaća više nije pravo. Naplaćivanjem informacija također se krši ideja javne vlasti kao općeg dobra, umanjuje se želja građana za uvid u informaciju a to može dovesti i do smanjenja demokratičnosti u ovom slučaju lokalne vlasti. Zatim imamo slučajeve da ni upornošću se ne može doći do pravovaljanih informacija, pa imamo iz izvješća jednog novinara koji navodi da je gotovo svaki dan telefonski razgovarao, zvao, radi se konkretno o djelatnicima Fonda za privatizaciju kojima je postavljao upit, međutim nakon što su zaprijetili sudskom tužbom zbog prekršaja Zakona o pravu na pristup informacijama, dobili su odgovor. Najveći problem izgleda to što nema političke volje da se određene informacije objave. Isto tako smo večeras čuli, čuli smo zapravo o vijećničkim pitanjima. Možda bi bilo vrlo interesantno tražiti izvješće lokalnih samouprava da daju izvješće koliko je odgovoreno, a koliko nije odgovoreno na zastupnička pitanja. Mišljenja sam da bi mnoge sredine pale na ispitu transparentnosti, odnosno javnosti. Prema tome, vrlo često možemo reći da vlada tajnost, vlada netransparentnost da su i novinari, vijećnici i građani zapravo zakinuti na informaciju. I što ostaje? Novinari ovise o dobroj volji, lokalne vlasti, odnosno državne, ostaje desetke upita na koje nisu odgovoreni. Koje su sankcije? Sankcije su spomenute kao potreba i što ostaje? Ostaje tužba. Tužba se može i dobiti, a pitanje je opet onaj početak prava na informaciju. I upravo zbog toga sam mišljenja da treba izmjene u zakonu, ali ovo izvješće kao i moje kolege iz SDP-a ne mogu prihvatiti. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Božica Šolić. **Šolić, Božica (HDZ)** E hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću replicirati kolegici i odmah da kažem da odustala sam od rasprave, ali ne iz razloga što smo već već je 7 sati prošlo, nego sam upravo iz razloga toga odustala što ovdje nema zastupnika iz područja grada Zagreba gospodina Leke, gospođe Lugarić i gospodina Stazića. Jer želim ovdje progovoriti nitko nije danas govorio o tome, a za što se zapravo cjelokupna javnost, pogotovo grad Zagreb zapituje i interesira grad Zagreb. Jer vidljivo je iz izvješća da je upravo u gradu Zagrebu podnijeto 186 zahtjeva, a ona se odnose što je vrlo važno reći upravo na način i vrlo čudnu kupnju i zamjenu zemljišta u gradu Zagrebu, a na štetu građana. Mi smo puno puta bili svjedoci da kada su mediji tražili da se izjasni poglavarstvo grada Zagreba zajedno sa gradonačelnikom trenutnim, i da progovori o tome istinu, došli smo i vidjeli smo da jednostavno gradonačelnik je napravio iz toga jedan igrokaz sa novinarima i omalovažio tako važnu stvar. Isto tako informacije. Mi smo danas svjedoci da u gradu Zagrebu imamo toliko neprimjerenih situacija, pogotovo sjetimo se ove najnovije da jedan wc stoji milijon i 500 tisuća kuna, da je to nekima bilo pa što se bavite s wc-ima. Pa ljudi to su naši novci. Tu nama treba informacija. I upravo grad Zagreb je jedna cjelina koja je zapravo omotana velom tajne. Ali ja pozivam sve institucije danas kad to pitate grad Zagreb onda je uvijek isti odgovor, neka institucije odrade svoj posao. Ja pozivam večeras te institucije da stvarno odrade taj posao, jer kako čujem da je odvjetništvo zatrpano takvim

su kritizirali ovo izvješće, ali evo samo je ostala gospođa Šimac Bonačić. I istaknuo bih, ovo izlaganje kao jedan visoko civilizirani pristup temi. Gospođa zastupnica je govorila na lijep način, kulturan, bez svađe, bez prijetnje, bez neprimjerenih riječi. Ostala je kod svog stava, to je normalno, svatko ima pravo na svoj stav i ponovila više puta navedenu tezu da novinari ne mogu doći do informacije. Gospodo, ponovno kažem, ovaj zakon nije namijenjen novinarima. Njega mogu koristiti novinari, oni ga i koriste, on je namijenjen građanima. Građani imaju punu informaciju o radu tijela javne vlasti, ali ipak kao i u svakoj zemlji i u ovoj zemlji postoji nešto što se zove državna tajna, poslovna tajna, službena tajna i tako je bilo, tako je sada i tako će uvijek biti i neke stvari nisu za javnost. To svaka država i svaka Vlada ima na to pravo. Tako je to svugdje u svijetu, svugdje u Europi. Dapače, vrlo su rijetke i otvorene sjednice Vlade. Mi smo imali i jučer sjednicu Vlade sa predsjednikom Republike koja je čak bila i direktno prenošena, što je vrlo, vrlo rijetko. Kada se govorilo o izvješću onda se optuživalo Središnji državni ured da je falsifikator. Gospodo, zakon je takav da Središnji državni ured objedinjuje podatke dobivene od svih tijela. Ja ne mogu odgovoriti ili snositi odgovornost zašto je porezna uprava na upit rekla da je nešto poslovna tajna ili nije, porezna tajna ili nije. To je stav porezne uprave je li to tako ili nije to tako po njihovim zakonima. To oni najbolje znaju. Postoje sudska zaštita, mi smo je ustanovili, mi smo osigurali nezavisni rad sudova i neka se onda na sudu stvari raščiste. Ali čuli smo i to ja više puta spominjem u javnim nastupima i kao širim ovo pravo i nisam slučajno išao u Ilok držati predavanje o pravu na pristup informacijama predstavnicima lokalne samouprave. Nisam slučajno u Zadar otišao. Kad odem u Zadar ili Ilok izgubim cijeli dan. Tamo je u uredu 120 ljudi. Mi proizvodimo samo koliko zakona proizvedemo i materijala za Sabor to je bezbroj, a da ne govorim pojedinačnih akata, drugih akata, uredbi, pravilnika, ali otišao sam da bi sudjelovao u edukaciji onih u lokalnoj samoupravi. postoji nešto što se zove Ustavno jamstvo na lokalnu samoupravu i Vlada ima vrlo ograničene mogućnosti nadzora nad nad jedinicama lokalne samouprave. Ja ne mogu ništa gradonačelniku koji ne odgovori vijećniku. Ništa mu ne mogu, niti će netko tko dođe poslije mene moći, jer je to odnos između vijećnika i gradonačelnika. Ukoliko se ponaša bahato, ukoliko se ponaša neodgovorno, nezakonito, onda postoje mehanizmi za njegovo razrješenje, ali Vlada u to ne može intervenirati. Mi smo tražili izvješće, nisu nam ga dali. Možemo ih staviti na stup srama. Možda ćemo to i učiniti. Možda ćemo u izmjenama zakona predvidjeti prekršajne sankcije za one koji ne dostavljaju izvješće. Ali ja gradskom vijeću, općinskom vijeću, gradonačelniku ne mogu ništa ukoliko mi ne dostave izvješće. I ovaj materijal je najbolje što je moguće napraviti. On ima zbirno izvješće, on o pojedinom tijelu ima izvješće, on sadrži zbir informacije koje su nam tijela javne vlasti dostavili. Iza njih stoje ministri i drugi čelnici javnih tijela, stoje iza onoga što su potpisali. Vlada stoji iza onoga što smo mi objedinili i dostavili Saboru. I ja u ime Vlade stojim iza ovog izvješća i tvrdim da je ono najbolje do sada i da se zakon sve bolje i bolje primjenjuje, a ne slučajno nego upravo zato što ulažemo velike napore da se s jedne strane putem elektronskih medija i silnih podataka, informacija koje stavljamo preko web-a građanima na raspolaganju, uz to educiranjem državnih službenika i lokalnih službenika na pravila pravila ostvarivanja prava na pristup informacijama. Došli smo do toga da se zakon sve bolje ostvaruje. spremni iduće godine učiniti još bolji izvještaj. Recite, čuli smo raspravu što treba, kako treba, kako netko misli. Ali nikad neće biti izvještaj tako dobar da će zadovoljiti uvaženog zastupnika Lesara, nikad on neće biti tako dobar da će zadovoljiti uvaženog zastupnika Beusa Richembergha jer kad bi ga papa pisao ili ne znam tko to ne bi bilo dobro, jer netko svoju ulogu vidi tako da kritizira Vladu. Može se kritizirat Vladu. Upravo sam pohvalio način kako treba razgovarati, kako se može ostati kod svog stava, iznijeti svoje mišljenje i da to bude na visokoj civilizacijskoj razini dostojnog ovoga Doma. A može se i na ovaj način, da ne kažem i o prijetnjama koje su ostale nedorečene do kraja, tako da ne znam što se mislilo da li samo smjenom ili hapšenjem ili možda nečim gorim. Molim vas preostale zastupnike da kod glasanja podržite ovaj zakon, a oni koji nisu ovdje za mene je znak da nemaju ništa protiv ovog izvješća i da će glasati za njega. Hvala vam lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa raspravom o Prijedlogu zakona o osnovici plaće u javnim službama, s konačnim prijedlogom zakona. Ne, ići ćemo sutra sa ovim Konačnim prijedlogom zakona o osnovici plaće u javnim službama nakon toga vjerojatno ništa više nećemo raspravljati nego negdje u jedan, pol dva imati glasovanje o već apsolviranim točkama i o ovom Prijedlogu zakona o osnovici plaće u javnim službama. Molim